predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, našem predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS Srbija je na prvom mestu. Dobrobit građana Srbije, takođe, je na prvom mestu. To je razlog što ćemo u danu za glasanje podržati sve predložene sporazume, jer oni vode daljem ekonomskom napretku naše zemlje, a samim tim i povećanju životnog standarda svakog građanina Republike Srbije.U

izgrađeni su mostovi, rekonstruiše se železnica i gradi brza železnička pruga Beograd-Budimpešta, otvaraju se aerodromi, otvara fabrike, zapošljava, ali i ono što je možda podjednako važno kao otvaranje puteva u Srbiji koji će povezati sve naše građane, bez obzira u kom delu zemlje žive, kao i naše građane sa drugim regionima, to je vrlo važno da Aleksandar Vučić otvara puteve saradnje Republike Srbije u Evropi i čitavom svetu. Otvara puteve Srbije saradnje Srbija nije više zemlja koja se ponižava, nije više zemlja koju niko neće ni da sasluša. Srbija je danas, zahvaljujući politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, zemlja koja se poštuje, zemlja čiji se glas čuje, zemlja koja se uvažava.Možda je najbolje o politici Aleksandra Vučića rekao patrijarh Srpske pravoslavne crkve gospodin Irinej, kada je uručivao najveće crkveno odlikovanje Orden Sv. Save prvog stepena našem predsedniku, a povodom obeležavanja 800 godina autokefalnosti SPC, kada je kada je između ostalog rekao da je Aleksandar Vučić učinio mnoga dela za sadašnje, ali i buduće generacije.Želim se odnosi, odnosno na Predlog sporazuma koji se odnosi na unapređenje projekata koji se odnose na inovacije, a u cilju rasta preduzetništva u Srbiji. Zašto? Zato što je danas istina da je Srbija 44. zemlja od 80 u svetu kada se mere parametri političke stabilnosti, ekonomske stabilnosti i vojne moći. Srbija je napredovala za osam

To znači da će njihove plate i njihove penzije biti veće. To znači da će biti izgrađeno više puteva. To znači da će biti otvoreno više škola. To znači da će biti otvoreno više bolnica.Istina je da SNS kada je došla na vlast nezaposlenost je bila dvocifrena. Istina je da je danas nezaposlenost 9,5%. Šta to znači? To znači da je Aleksandar Vučić u Srbiji otvorio fabrike i da se u Srbiji radi i gradi i u Beogradu i na svakom drugom mestu duž Srbije podjednako. Istina je da Narodna banka Srbije raspolaže najvećim deviznim rezervama zlata. Istina je da Srbija u ekonomskom napretku i u stopi ekonomskog rasta napreduje najbolje u zemljama u regionu.Kada se tiče konkretno ovog projekta koji podržava preduzetništvo i inovacije, Sporazuma, u stvari, koji podrazumeva inovacije u oblasti preduzetništva, moram da naglasim da je ovde i te kako značajna uloga Fonda za nauku i kroz projekte spajanja naučnog istraživanja i znanja iz oblasti naučnog istraživanja sa privredom 8.000 pronalazača i naučnika biće uključeno u ove privredne aktivnosti.Ko je započeo sa procesom povezivanja naučnog istraživanja i privrede u cilju poboljšanja privrednog rasta? Upravo naš predsednik Aleksandar Vučić. Ko je zagovarao i uveo, na čiju inicijativu je uveden sistem dualnog obrazovanja? Upravo na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića. Zašto je dualno obrazovanje važno? Zato što će deca, odnosno učenici moći da svoju diplomu mere znanjem i što će moći mnogo brži i jednostavniji način da dođu do posla, zato što će se ranije osamostaljivati, zato što će ranije moći da stvaraju svoje porodice.Ovaj sporazum je jako značajan sa povezivanjem naše naučne zajednice sa srpskom naučnom zajednicom u dijaspori. Šta to znači? To znači da će naši naučni istraživači imati mogućnost da stiču znanja i iskustva i u svetu i u Evropi, ali to će značiti i put da se naši istraživači koji su otišli ranije u svet vrate u svoju zemlju vrate u svoju zemlju i svojim znanjem doprinesu daljem napretku Republike Srbije.Naravno, moram da istaknem da je Srbija dosta učinila kada je u pitanju povezivanje naučnog istraživanja i preduzetništva, osnivanjem naučne infrastrukture, a to su naučno-tehnološki parkovi. Osnovana su i izgrađena četiri u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Čačku. To jeste način da se poveže privreda, da se poveže naučno znanje.U svom nacionalnom planu predsednik Republike Aleksandar Vučić „Srbija 2025“ opredeljuje 600 miliona evra za obrazovanje za 30.000 digitalnih učionica, ali i 90 miliona evra za veštačku inteligenciju da našoj deci bude bolje i da Srbija svakog dana korača krupnim koracima bolje i uspešnije u svoju budućnost. Zahvaljujem.

a odnosi se na Sporazum o saradnji sa Evroazijskom unijom.To je konačno pravi potez na koji se odlučila Vlada Srbije, mada malo ostavlja traga onaj nastup premijera, odnosno predsednika Vlade kada je prilikom potpisivanja sporazuma u obrazloženju rekla, možda se omaklo da kaže - eto svi idu EU, a mi u Evroazijsku uniju, kao da je Evroazijska unija nešto što je, uslovno rečeno, lošije za Srbiju. Po nama srpskim radikalima to je mnogo, mnogo bolje nego EU.Evropska unija EU.Evropska unija je propast za Srbiju kada su u pitanju ekonomski odnosi. Odmah vidimo da su dogovorene određene kvote. One se najvećim delom odnose na poljoprivredu što je znak i Vladi, pogotovo resornom ministarstvu da počinje malo na drugačiji način da razmišljanja kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, pogotovo kada je u pitanju razvoj stočarstva. Tu znamo da imamo problema sa isporukom, sa količinom koju treba isporučiti sa već potpisanim ugovorima za Kinu i za Tursku.Treba voditi računa da u poljoprivredi učestvuju i oni koji su srednje, odnosno i oni mali poljoprivrednici, a ne samo veliki. Sve što je do sada urađeno to je pre svega potencirano od tih koji su veliki i krupni da se njima daju veće subvencije i sve. Tako da treba razvijati i te srednje i male poljoprivrednike.Ne ljutimo se mi, u prepodnevnom zasedanju bilo je merenja patriotizma kada je u pitanju Ruska Federacija, kada je u pitanju Evroazijska unija. Čak se nismo ni osvrtali na to što je neko merio

odbora i imaju više para i nisu se nešto pokazali da mi pomognu. Otvoren je poziv i dalje. Ako želite da pomognete, nećemo se ljutiti, ali meriti patriotizam na taj način nije primereno, pogotovo kada je u pitanju ovakva vrsta sporazuma sa Evroazijskom unijom.Ono što je isto tako dobro to je da konačno počinje da se realizuje jedan projekat koji dugoročno donosi dobro opštini Novi Beograd, a to je povezivanje sa Obrenovcem. Kamo lepe sreće da su još neki projekti, kao što je ovaj, kada je u pitanju obezbeđivanje energenata, pogotovo onih koji su potrebni prvenstveno za grejanje, za zagrevanje da su na što većoj teritoriji Beograda. To bi bilo dobro i to je, vidimo, u visini od 162 miliona. Potpisano je sa našim tradicionalno već prijateljima, a to su Kinezi, njihove banke.Ono što ostavlja malo trag sumnje to je zašto se nije bar ovaj put više angažovala domaća operativa? Znate, ovde u ugovoru sve je isprecizirano. Biće izvođač radova operativa iz Kine. Čak je u ugovoru precizirano da najmanje 15% repromaterijala i materijala potrebnog za ovu investiciju treba da bude iz Kine. bude iz Kine. Mi pretpostavljamo da sa Kinezima koji su uvek naklonjeni Srbiji uvek može da se postigne dogovor da što veći udeo ima naša domaća operativa, a na ovakav način možemo pojednostaviti ovu situaciju, a to znači da smo dobili kredit od kineske banke, kineski izvođač radova naplatiće te radove i nama ostaje samo da vraćamo dugove.Dobar je projekat. Odličan je projekat. Treba sa svim termoelektranama to da se uradi bez obzira koliko je to skupa na prvi pogled investicija i to je nešto što delimično rešava i ovaj problem oko zagađenosti čovekove okoline, pogotovo kako to naglašavaju da je Srbija, zamislite, u kojoj mestimično radi industrija, da ne govorim o onoj prljavoj tehnologiji što je nema, ali su nas stavili na vrh liste zagađenih. Ne može čovek da veruje koliko su ljudi počeli slepo da veruju tim dezinformacijama. Da ne širimo priču. Ovo je veoma, veoma dobro.Što se tiče ovog ugovora oko unapređenja nauke i pronalazaštva, to je akceleracija, kako bi se to reklo srpski baš zvuči, to je ubrzanje nauke i pronalazaštva, tu ima jedna odredba koja nama na prvi pogled nije jasna, ministre, a to je da Banka za razvoj će finansirati sve ove projekte u nauci i inovacijama, ali svi ti projekti idu na uvid, odnosno nacrt i projekat idu na uvid banci, odnosno savetu koji će formirati banka, i banka će finansirati samo projekte za one za koje ona misli da su ispravni i da su dobri.Znate, u oblasti nauke i inovacija to je malo nedefinisano, do kraja nedefinisano šta to znači kada banka procenjuje da li su projekti po njenom mišljenju dobri ili nisu. To znači da ono, mi gledamo uvek drugu stranu kao opozicija, šta će biti ako procene da jedan od projekata inovacije i projekat o razvoju nauke donosi nešto što će Srbiji biti i te kako značajno, a banka, pogotovo ova za razvoj, nije baš toliko raspoložena i blagonaklona da gledaju nešto što bi bilo dugoročno dobro ne samo za Srbiju nego za bilo koju državu gde oni daju finansijska sredstva, nije ni jednoj banci banci u interesu da se države brzo osamostale. One podržavaju razvoj te države, izlazak iz krize, ali ne baš tako kako se to prezentuje u javnosti. One uvek žele da su države zavisne i u zavisnosti od njihovog kapitala. Kakva bi onda bila svrha postojanja takvih banaka?Znači, samo taj deo, ostalo je određeno otvoreno pitanje, gde banka može konačno da donese svoje mišljenje, a ima taj deo gde na prvom mestu uvek ističu, a to je ekologija. Ima nešto što bi možda moglo slikovito da se prikaže, a to je kao kad pošaljete na sistematski pregled ljude koji su za određene specijalne funkcije funkcije odnosno dužnosti a onda poslednji, verovali ili ne, poslednji je psihijatar. I kad hoće da nekog eliminišu, kaže - nije prošao kod psihijatra. Sad vi to dokazujte.Tako vam je ekologija, nešto slično. Kada je u pitanju odobrenje projekata, ekologija je relativna. U ekologiji se ništa ne zna. Da li je to ispravno ekološki ili nije, to će proceniti onaj koji finansira. Svi se deklarativno zalažu za zaštitu, za unapređenje ekologije, ali, vidite kakvi su potezi i šta je realnost. Realnost je da kada je u pitanju kapital, kada je u pitanju interes, baš ih boli briga za ekologiju. Oni na prvo mesto stavljaju svoj interes. I kako to reče i kolega Martinović, nije valjda to pitanje zagrevanja zemlje odnosno atmosfere koliko se troši dizel goriva u Srbiji? To samo ovaj ministar koji je sad trenutno zadužen za ekologiju, on ima te neke ispade, gde se pojavljuje u javnosti i kaže - Srbija je zagrejanija, površina Srbije, nego ostatak

veoma, veoma opasni, i onda kapital za unapređenje, za kupovinu filtera, itd.Međutim, mi srpski radikali nećemo glasati za ovo zato što ima tu dosta nedostataka, a pogotovo

Dame i gospodo narodni poslanici, imamo na dnevnom redu nekoliko sporazuma koji baš idu u prilog svemu onome što SNS i njen predsednik govore već godinama unazad.Evo, ja bih se dotakao ove diskusije oko izgradnje toplovoda koji finansira kineska banka, koji samo potvrđuje da mi u svetu zaista imamo prijatelje, ali isto tako da kada je u pitanju ekonomski interes, moramo da prihvatimo činjenicu i da ih posmatramo kao partnere. I to je ono, izgleda mi, gde se mi ne razumemo sa jednim delom opozicije.Znate, daju vam kredit koji je povoljniji nego što možete da ga dobijete na tržištu. Taj kredit nije sasvim besplatan, kako to izgleda na prvi pogled, nego traže da se angažuje određena njihova građevinska efektiva, radna snaga, itd. Oni obezbeđuju, s jedne strane, posao za svoja preduzeća, sa druge strane nama daju jeftiniji novac nego što sami možemo da ga nađemo na tržištu. S treće strane, ostvarili smo neke javne radove koji utiču na poboljšanje kvaliteta života u Republici Srbiji. Ali, kao što rekoh, to morate da gledate sa partnerske strane, kao što je to upravo i govorio predsednik poslaničke grupe, gospodin Aleksandar Martinović.Meni ta histerija oko toga, i oko Evropske unije i Evroazijske unije i šta to Srbija radi i zašto se ne oslanjamo samo na jednu stranu, hajde da pogledamo zaista sa one ekonomske strane kako to izgleda.Kažemo da su nam, i jesu, zaista, Kina i Rusija jako veliki prijatelji, unapređujemo saradnju u svim oblastima. S druge strane, u Evropi imamo partnere, imamo čak i neke prijateljske zemlje u EU, ali, gledajući u globalu EU neki projekat koji je propao i koji Srbiji ne misli dobro, itd, itd.Hajde mi kao teritorijalno mala zemlja i brojčano mala zemlja po broju građana, pogotovo radno sposobnih, da pogledamo baš te koje nazivamo prijateljima, a da pogledamo i ove druge strane, one koji mi nazivamo kao partnerima.Koliko je meni poznato, i Rusija i Kina se bore da uđu na tržište EU. To je To je činjenica i to ne može niko da ospori. Isto tako, ozbiljne zemlje EU, one ekonomski najrazvijenije, takođe se bore da uđu na tržište i Rusije i Kine. Ja sad postavljam jedno pitanje - a da li smo mi toliko pametniji i od EU i od Rusije i Kine, pa kažemo - ne, mi ćemo da sarađujemo samo sa onim zemljama koje su nam prijateljske? Ja mislim da ko ima jednu takvu tezu zaista nije normalan.Sa jednom takvom politikom, sve one projekte koje prijateljske zemlje imaju ovde u Republici Srbiji, tu pre svega mislim na Rusiju i na Kinu, pitanje je da li bi ti projekti bili ovde u Srbiji da nemamo postupak pregovora sa EU i da u tom postupku ti investitori koji dolaze iz Rusije i Kine imaju određene povlastice prilikom plasiranja svoje robe na tržište EU. Evo, ja bih voleo da mi neko kaže da li nisam u pravu.Ako je neko mislio da će "Hestel" da dođe u Smederevo, da proizvodi tu čelične limove i da ih vraća nazad u Kinu, takođe mislim da nije normalan. Plasiraće ih na tržište EU. Ako će "Linglong" da dođe u Srbiju da proizvodi automobilske gume i da ih vraća nazad za Kinu, to je malo verovatno, skoro nemoguće. Ne, plasiraće ih na tržište sada da pogledamo malo šta te zemlje koje su nama prijateljske rade da obezbede profit za svoja preduzeća, da poboljšaju životni standard svojih građana i da kad gledamo, da se i ugledamo na njih.Recimo, najveći proizvođač u automobilskoj industriji jeste "Folksvagen". Najveća investicija "Folksvagena" je bila 2017. ili 2018. godine u Ruskoj Federaciji. Napravili su najveću fabriku motora za unutrašnje sagorevanje. To je Rusima bilo dobro, a Srbima kada dođe neko preduzeće kao što je "Boš" ili neko drugi, e, to nije dobro. Oni su nama neprijatelji. Oni nas koriste. Oni nas zloupotrebljavaju. Pa, nije valjda da ta EU koja je uvela sankcije Ruskoj Federaciji krši svoje sankcije zato što možda voli Rusku Federaciju? Ne, u pitanju je profit, isključivo profit.I kada gledate sa ekonomske strane, nemate prijatelje. Možete sa nekima lakše da postignete sporazum, možete sa nekima da dobijete bolje uslove u nekom sporazumu, ali da dobijete besplatan profit i da to neko finansira nekim novcem gde ne vidi svoj interes, to zaboravite. To nigde u svetu ne postoji.Svakako

za privredu Srbije da plasira neke svoje proizvode.Ono što je najvažnije, da naša privreda postane još konkurentnija sposobnija u onom trenutku kad sve administrativne, carinske i sve druge barijere koje imamo sa zemljama koje su razvijenije od nas padnu, da naša privreda bude spremna da bude konkurentna i da opstane.

i poboljšava konkurentnost njene privrede jeste i taj čuveni „mini Šengen“, koji mnogi napadaju i osporavaju, pokreću pitanja i prebacuju sve to na sferu politike i gledaju na stvari jako usko i predlažu poteze koji ne znam da li bi doneli baš najbolje Srbima koji ne žive pod upravom Republike Srbije.Znate, Srbije.Znate, mnogo je bilo pitanja postavljenih i oko ovih taksi 100% i šta se tu dešava, itd. Sad ja moram da postavim jedno drugo pitanje – da smo mi bili agresivniji u odgovorima na politiku koji su sprovodile privremene Kosovske institucije, tzv. Vlada Kosova, da li bi to poboljšalo položaj Srba koji žive na teritoriji naše južne pokrajine Kosovo i Metohija? Ja mislim da ne bi, naprotiv, njihov položaj bi bio još mnogo teži. Baš tom mudrom politikom koju je vodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeli smo da sačuvamo te ljudi koji se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije i koji hoće da žive u Republici Srbiji.Ova priča oko „mini Šengena“ jeste i da se stavi do znanja jasno da neki koji žele da žive u sukobima i u neprijateljstvu da neće doneti ekonomsko blagostanje svom narodu i da će svakako u određenom trenutku neko da ih i priupita, od pripadnika tog naroda – šta to radite i u kakve nas to ratove vodite? Jer, Srbija napreduje, sve zemlje oko nas napreduju, ekonomski se razvijaju, a neko istrajava uporno na sukobima, pa čak, vidim, i sad dobacuje. Valjda su to isti takvi ekstremisti kakve imate dole i u Prištini i na teritoriji Kosova i Metohije.Kažu da su još i gori. Dobro, to je njihovo pravo, neka budu gori, zato su gori i na izborima od SNS. Pa, šta sad ja tu mogu da radim? Zato što, izgleda mi, ne shvataju da na prvom mestu ko vrši vlast u Republici Srbiji ima odgovornost prema njenim građanima.Znate šta, možemo mi da se pravimo kao da se ništa ne dešava i da ne preduzimamo ništa, da imamo neku ideologiju, da odbacujemo saradnju zato što želimo prvo neke stvari da isteramo po viziji onako ka bismo mi to hteli, a onda dolazimo do jednog ozbiljnog problema – da ćemo urušiti ekonomski sistem Republike Srbije, jer ona nije samodovoljna i samoodrživa. To smo osetili kad su bile ekonomske sankcije devedesetih godina.Kao posledica toga imaćemo odliv našeg stanovništva sa teritorije Republike Srbije, a to je put u nestanak i srpskog naroda i srpske države. Ti koji dobacuju da su još gori, neka vode računa o tome da ne čine uslugu, na prvom mestu, svom narodu.„Mini Šengen“ je jedan dobar projekat koji će isto tako da poboljša konkurentnost naše privrede, da smanji troškove u ekonomskoj saradnji između zemalja koje ga budu sprovodile i na taj način Srbiju učini još konkurentnijom na svetskom tržištu u pravom smislu reči.Ako to nije dobar projekat i ako ćemo da istrajavamo na nekim sukobima, onda postavite pitanje – koliko gubimo ako u te sukobe uđemo i ako dozvolimo da uđemo u te sukobe?Znam ja da mnoge zemlje koje nam nisu prijateljski nastrojene, njima ne odgovara da Srbija ekonomski, politički i na svaki drugi način bude regionalna sila, što postaje. Baš zato moramo da vodimo mudru politiku. Jesmo mi faktor stabilnosti koliko god pokušavali da prikažu neki kako nismo, jer da nismo faktor stabilnosti imali bismo ponovo i „Bljesak“ i „Oluju“ i „Markale“, na Kosovu i Metohiji, itd. Samo kukavice to neće da kažu, zato što im ne odgovara da Srbija bude jaka, zato što nisu na vlasti, pa Srbija ne može da bude jaka.Jel to problem? Meni nije, ali nekima očigledno jeste. Zato imamo ovde neke diskusije – sarađivaćemo sa ovima, sa ovima nećemo, jer oni nam ne misle dobro. Postavljam pitanje – ko misli dobro onda našem narodu, ako takve uslove postavljate? Sigurno ne mislite dobro, Srbija bi za 10 do 15 godina da sprovodite takav jedan program ostala bez stanovnika, nestali bi kao narod. Ne bi nas bilo ni pod onom šljivom koja se spominje.Zato, treba da vodimo mudru politiku. Tu politiku zacrtao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Tu politiku će da mere građani Srbije za samo nekoliko meseci i baš bih voleo da čujem vaše izgovore kada vam budu stizali rezultati sa biračkih mesta, kako ćete da opravdate toliki poraz. Da li su krivi građani ili ste krivi vi zbog naopake politike? **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Arsiću.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.Gospodine Miletiću, izvolite. uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače, u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste SNS.Do sada sam uvek govorio i podržavao zakone koji se tiču svih nas. Sada ovde treba da podržimo sporazume koji se tiču razvoja naše poljoprivrede, razvoja naše ekonomije i meni je to jedna od najbitnijih stvari.Inače, kolega koji je govorio pre mene, gospodin Veroljub Arsić, je čovek koji ima znanje, ekonomskih nauka, poznaje, što se kaže, ekonomiju, ali ja sam razgovarao sa njim ranije, gde je njegov otac bio jedan od izuzetnih stručnjaka, što se tiče poljoprivrede.Svi znamo šta znači period razvoja naše poljoprivrede, da putem sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom, da možemo da plasiramo naše proizvode, obezbedimo proizvodnju i u našim malim sredinama, jer stvarno velika šansa jeste razvoj poljoprivrede, ali ovde kada govorimo uvek se kaže da je poljoprivreda …(ne razume se) što i jeste, imamo šansu, moramo dati podršku razvoju malih gazdinstava, malim opštinama, jer kako sam govorio, priroda nam je dala sve, mi prirodu moramo da čuvamo i moramo na taj način davati veću podršku malim sredinama, malim opštinama, malim poljoprivrednim gazdinstvima. To je jedan od načina da sutra ti ljudi mogu da od svog rada žive, da obezbede dovoljno kvalitetnih proizvoda za zemlje Ruske Federacije, za zemlje Belorusije i ostalim zemljama gde treba kvalitetna proizvodnja, odnosno kvalitetni proizvodi.Jedna od stvari o kojima bih sada govorio, jeste podrška za razvoj energetike, gde sada kineska banka, finansira se projekat gasovoda Novi Beograd-Obrenovac, ja bih očekivao i očekujem da ćemo u toku naredne godine imati mogućnost da radimo i gasifikaciju jugoistočne Srbije. Ja sam siguran u jednu stvar, da država Srbija na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Vučićem, ima još veću šansu, još veću stabilnost u narednom periodu, a to će se pokazati i na ovim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima.Ja ću podržati predlog podržati predlog ovih zakona, ovih sporazuma, jer sam siguran da ćemo na ovaj način obezbediti bolju budućnost, obezbediti više sredstava za naše poljoprivredne proizvođače da obezbede svoju robu i siguran sam da ćemo na taj način ostaviti našim ljudima da mogu tamo da žive i u Svrljigu, Beloj Palanci, Gadžinom Hanu, da mogu svoje kvalitetne proizvode da plasiraju van granica našeg jugoistoka Srbije, a i van granica Srbije.Još jednom, hvala uvaženi ministre, ja ću podržati predlog sporazuma

mi je što danas nisam u narodnoj nošnji, zbog toga što želim da pokažem fotografiju koju pohvaljujem. Njegova Ekselencija ambasador Republike Srbije u Republici Austriji Nebojša Rodić je ove godine, koliko je meni poznato, prvi put u istoriji srpske diplomatije novijeg perioda ili barem u 21. veku

Beču.Mislim da je to za pohvalu i nadam se da neće, barem od strane ministra spoljnih poslova, dobiti epitet da je genetički modifikovan seljak zato što nosi srpsku narodnu nošnju. Ovde je i sa Ovde je i sa stranim delegacijama u narodnoj nošnji, takođe i ovde sa gostima. Bilo Bilo bi dobro kada bi veći broj naših diplomatskih predstavnika, barem za Dan državnosti, ne samo nosio narodnu nošnju, nego služio sve goste sa srpskim nacionalnim jelima i srpskim nacionalnim pićima a ne sa „Džoni Vokerom“, „Balantajnsom“ itd.Imajući u vidu da sam samostalni poslanik i da nemam po Poslovniku pravo da postavljam pitanja, iskoristio bih priliku i prisustvo ministra finansija da mu postavim nekoliko pitanja, sa molbom da odgovori.Prvo, zašto se prodaje „Kombanka“, odnosno koliki je profit ostvarila „Kombanka“ u poslednje tri godine, a kolika je ponuđena cena od strane slovenačke banke?Drugo banke?Drugo pitanje – zašto prilikom otvaranja ponuda za prodaju PKB, iako je bio samo jedan učesnik u procenu kupovine,

Uslovi bez ponuđene cene zaista su invalidni. Šta je bio razlog toga?Treće pitanje – zašto se stalno zadužujemo? Ako smo prerasli u ekonomskog diva na Balkanu, valjda možemo školstvo finansirati iz sopstvenih prihoda. Ne moramo se zbog toga zaduživati za inostrane kredite.Zatim, kolika je zaduženost po stanovniku i da li ona raste, s obzirom da imamo stalno smanjenje broja stanovnika, po dva osnova, zato što je stopa smrtnosti veća od stope nataliteta i drugo, zbog izrazitog odlaska našeg stanovništva, pogotovo mlađih, iz Srbije u inostranstvo?Takođe bih želeo da podstaknem skupštinsku većinu da pre raspuštanja Skupštine održimo jednu posebnu raspravu da li možemo izbore istovremeno povezati sa referendumskim izjašnjavanjem za nekoliko osnovnih pitanja.Prvo, nacionalno, po meni najznačajnije pitanje jeste

Ja mislim da ne treba i da Srbija ne treba da popušta i oko toga treba iskoristiti priliku da se građani izjasne.Takođe, da je oko 7.000 odbornika u 136 skupština opština i gradova u Srbiji izjasnilo se protiv uvoza uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, a to je 80,5% lokalnih samouprava na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine, jer ova akcija nije sprovođena na teritoriji Kosova i Metohije, iz razumljivih razloga. Ja mislim da građani mogu da se izjasne o tome i da to postane obavezujuća odluka za buduće rukovodstvo, odnosno Vladu Republike Srbije koja će se formirati i posle ovih izbora.To su neka od pitanja koja bih molio da raspravljamo na jednoj posebnoj sednici pre raspuštanja ove Skupštine. Ne vidim razloga zašto bi neko bežao od argumentovane rasprave – za ili protiv, ili zbog toga kako izbegnuti uticaj naroda, kao što je to učinjeno prilikom donošenja Zakona o izboru narodnih poslanika i onemogućeno je građanima da budu i predlagači i učesnici na izborima, ako nisu članovi političkih stranaka ili ako se ne udruže kao svrsishodno grupa građana namenski za izbore. Hvala. **Vladimir

.Šta mogu da kažem? Mi smo tamo glasali baš zbog toga zato što je to bila korektna inicijativa, ali s druge strane tada nije bio donesen zakon, jer je kod nas zakonom definisano – zabrana genetski modifikovane hrane i proizvoda.Prema tome, o tome možemo da pričamo svakog dana, jer uvek se pozivamo na to koliko je kod nas pozitivnih stvari dolazilo u to vreme u skupštinu opštine Svrljig, da li je jedna, druga, treća, sve pozitivne inicijative mi smo prihvatali, ali zakon je definisao sve potrebne stvari.Prema tome, Srbija je zemlja gde nema i ne dozvoljava se genetski modifikovana hrana i proizvodi. Prema tome, o tome ne treba više pričati, govoriti, zato što je to kod nas zabranjeno. Inače, inicijativa jeste bila, jeste veliki broj odbornika, mi smo jednoglasno izglasali ovu deklaraciju koja je bila tamo kod nas podneta, ali jednostavno sve sve što je pozitivno mi stavljamo. Znamo kada je donet zakon, zakonom je definisano sve i tu priču, genetski modifikovano i o tim stvarima uopšte nemamo potrebe da govorimo zato što je to kod nas zabranjeno.Mogu samo da pitam kolege koje možda znaju period unazad 10, 15, 20 godina da li otkad je kod nas Mekdonalds, da li u Mekdonaldsu ima proizvoda gde je sto posto sigurno da ne postoji genetski modifikovana hrana, da li su te životinje koristile tamo gde je hrana. Ali to nije od danas, to je unazad otkad postoji Mekdonalds.Prema tome, siguran sam sto posto da kod nas nema i zabranjena je genetski modifikovana hrana i proizvodi od genetski modifikovanih organizama. Prema tome, to je sigurno, zakon je definisan, naša zemlja Srbija radi na tome i nadležna ministarstva kontrolišu. Ukoliko imate nekih informacija da se negde nešto radi što ne treba, to se treba prijaviti nadležnim organima i ti nadležni organi neka rade svoj posao. Inače, kod nas je zakonom definisano i tome možemo razgovarati, ali nema potrebe, zato što je kod nas zakon jasan. Hvala puno.Uvaženi poslanici, kratko samo da vas upoznam sa nivoom zaduženja Republike Srbije i sa svim onim što smo kao Vlada Republike Srbije uradili kako bi potpuno zaustavili negativnu trajektoriju rasta javnog duga koja je bila u prethodnom periodu negde do 2012, do 2013. godine.Dakle, odgovornim merama i fiskalne i monetarne politike mi smo došli do toga da je danas učešće javnog duga u BDP-u oko 48%. Da vas podsetim, pre samo šest ili sedam godina mi smo imali učešće javnog duga u BDP-u oko 77-78%. Ono što nam je bio još veći problem je to što je učešće javnog duga neprekidno raslo. To je posledica neodgovorne politike prethodne vlasti, kada su se potpuno, bez ikakvog razloga zaduživali, uzimali skupe kredite, daću vam i konkretne primere koliko i šta, a s druge strane ekonomija je propadala, imali su i negativne stope rasta, imali su i deficit u budžetu, sve ono što je uništavalo životni standard građana Srbije, što je umanjivalo i uništavalo perspektivu naše zemlje i naše dece, a njima s druge strane se prelivalo u džepove. Znate i sami koliko je firma Dragana Đilasa prihodovala samo tokom nekoliko godina njegovog mandata dok je bio gradonačelnik. Mislim da je cifra negde oko 619 miliona evra.Znate i sami koliko u njegove džepove. S druge strane, od grada Beograda preko Republike Srbije imali ste rekordne deficite, rekordne rupe u budžetu, a to je upravo bilo finansirano skupim i nerezonskim kreditima.Sada da vam dam jedan primer, jednu informaciju, šta se dešava u ovom trenutku. U ovom trenutku, kao posledica i finansijske konsolidacije, stabilnosti naših javnih finansija, imate da kreditni rejting naše zemlje raste iz meseca u mesec, iz godine u godinu. Došli smo i do toga da smo evo pre samo par dana, a u poslednjih deset dana, imali dva veoma važna događaja u našim javnim finansijama, koja sam, sigurno će ostati upisana, a to je da smo emitovali dvadesetogodišnju obveznicu u evrima, dvadesetogodišnju obveznicu u evrima, sa prinosom od samo 3%.Podsetiću vas, prethodna vlast je 2013. godine emitovala desetogodišnju obveznicu i imala je prinos od preko 7 – 7,3%, 7,4%. Dakle, poverenje u našu zemlju se vratilo. Mi sada možemo da dođemo do novca, da finansiramo investicije, da finansiramo autoputeve, ulaganja u infrastrukturu, u zdravstvo, u obrazovanje, po ceni od samo 3% godišnje, na period od 20 godina.

2017. još smo imali i mere fiskalne konsolidacije i još smo trpeli posledice neodgovorne politike prethodne vlasti, za jednogodišnju dinarsku obveznicu tražili su nam 3,48%. Sada za dvanaestogodišnju smo dobili 3,4%. Pa, čekajte kako to govori o našim javnim finansijama, a kako to govori o upravljanju javnog duga, a kako govori o pogubnoj ekonomskoj politici ovih koji hoće sada ponovo da se vrate na vlast?Veoma odgovorno se bavimo našom ekonomskom politikom, znam i za građane Srbije da poneka ova tema nije jednostavna, ali ono što je važno, što svi razumeju, dakle u dinarima, na 12 godina 3,4%, u dinarima na godinu dana 2016. – 2017. godine bilo je 3,48%. Neverovatna razlika, naše javne finansije su potpuno stabilne, drugu godinu za redom već imamo rast našeg BDP-a više od 4%, četvrtu godinu za redom imamo suficit u budžetu, prošle godine 12,8 milijardi dinara, naš javni dug se smanjuje, u odnosu na BDP, stopa nezaposlenosti istorijski niska i borimo se za svako novo zapošljavanje, za svaku novu fabriku.Nemojte da zaboravite „Srbija 20-25“ koji je ključan program i projekat razvoja naše privrede i naše ekonomije u narednom periodu, sa dodatnih 14 milijardi evra i u infrastrukturu, i u zdravstvo i obrazovanje i u mlade će potpuno promeniti Srbiju, doprineti tome da nam stope rasta budu još veće, nam učešće javnog duga bude još manje, da našoj deci ostavimo stabilnu i zdravu budućnost. Hvala puno. Hvala gospodine ministre.Pravo na repliku Miliji Miletiću ima, prof. dr Miladin Ševarlić.Izvolite.

zakon.Stoji jedna druga činjenica, da je posle toga, nažalost donete izmene i dopune Zakona o bezbednosti hrane, u kome ste na mala vrata proturili definiciju genetički modifikovane hrane, a ona glasi genetički modifikovana hrana, bez navođenja za koga, ne znam da li je za političare, rezervisana kao specijalno posebna hrana i genetički modifikovana hrana za životinje, u skladu sa zakonom, verovatno o dobrobiti životinjama. Ja molim da donesemo barem zakon i o dobrobiti ljudi, pa da u ovom prvom delu definicije navedemo da je to genetički modifikovana hrana za ljude i hrana bez navođenja i za koga i od čega je, i hrana za životinje, od genetički modifikovanih organizama.

mi je što od ministra finansija nisam dobio odgovor, ali to prepuštam građanima da ocenjuju, pošto predsedavajući kaže da nemam pravo da repliciram ministru. zašto se prodaje „Komercijalna banka“, koliki je prihod „Komercijalne banke“ u poslednje tri godine, da li je ponuđena cena manja ili veća od tog prihoda. Nisam dobio odgovor zašto prilikom prodaje PKB-a

povredu člana 106. i člana 107.Član 106. to je da se može govoriti samo o tački koja je na dnevnom redu, a 107. dostojanstvo Skupštine.Ovde je ministar izneo neke podatke koje u svakom slučaju zaslužuju komentar. Slažemo se mi srpski radikali da je uvedena jedna finansijska disciplina u odnosu na raniji period mnogo bolja i mnogo efikasnija. Slažemo se sa tim da prikazivanje ukupne zaduženosti Srbije u odnosu na BDP je procentualno manji, ali je dug, gospodine Siniša Mali, dug je 24 milijardi evra. Bio je i ranije i sada je 24 milijarde. To je suština.Drugo, povoljnost ovih kredita, samo je u grejs periodu. Povećani su grejs periodu odnosu na ranije kredite koji su bili sa manjim grejs periodom. Što se tiče obveznica, pa, ne možete baš da kažete da je to pohvalno. Jeste napredak u odnosu na raniji period, ali to diktiraju uslovi na tržištu hartija od vrednosti. To znaju ljudi koji se bave ili se bave bankarskim poslovima, oni to znaju. To što su se emitovale obveznice po kamati od tri posto, ranije je to bilo doduše pet posto, ali ranije je bila kamata i drugačija na tržištu.

Dolaskom ove koalicije na vlast, u ovakvom ili onakvom obliku povećano je zaduženje kredita za devet milijardi.

se tiče zakona, u zakonu se tačno kaže, kod nas se ne može koristiti genetski modifikovana hrana. Ali, sa druge strane, ja bih voleo vas da pitam, zato što ste vi dugi niz godina učili studente, razgovarao sam sa tim ljudima koji su sada zreli ljudi. Vi ste bili izuzetno dobar predavač, voleli su da slušaju vaša predavanja, imate veliko znanje, imate veliko iskustvo. Odgovorite mi samo da li je u okviru McDonald`s proizvodi koji se tamo proizvode, koji se tamo prodaju, koje konzumiraju naši ljudi, da li u tim proizvodima nešto je GMO? Gde se ta hrana nabavlja? Da li se dovozi iz nekih okolnih zemalja? Vi to znate sigurno. I o tome do sada niko nije govorio.Ali u krajnjem slučaju jedna stvar je sigurna, naša zemlja štiti naše ljude, imamo sigurnu hranu, tako da uopšte nemamo potrebe da govore da plašimo naše ljude da se kod nas konzumira i koristi genetski modifikovana hrana.Još jednom siguran sam 100% u to zato što verujem našim institucijama i verujem svemu onome što ovde govorim.

to je lepa stvar i na tome uvek moramo raditi. Tako da, uvek se kod nas kaže moramo poštovati našu tradiciju, ali kaže se uvek da odelo ne čini čoveka.Prema tome jedna stvar jeste i treba da bude, da budemo ljudi, da se poštujemo između nas, da se poštuje znanje i iskustvo, ali sa druge strane uvek moramo govoriti istinu i ne trebamo plašiti naš narod zato što naš narod sigurno konzumira kvalitetnu i zdravu hranu. Hvala.Ja molim narodne poslanike i delimično je kolega Mirčić u pravu kada je ukazao da sam ja povredio Poslovnik time što sam dozvolio na neki način da se ode baš dosta daleko od teme o kojoj danas raspravljamo. Tako da, molim narodne poslanike da se vratimo na ovu temu i ono zbog čega je ministar Siniša Mali i njegov tim ovde.Reč

za neke od poslanika samo da obavestim da ne postoji grejs-period kada je javni dug u pitanju, dakle imate apsolutni i relativni iznos javnog duga.Ono što je mnogo važnije nevezano za to da se nikada ne gleda apsolutni iznos duga, nego relativni osnov BDP-a. Reći ću vam nešto i oko toga apsolutnog. Već sam objašnjavao to ovde pred uvaženim poslanicima.Dakle, od 2008. godine raste učešće, odnosno raste apsolutni iznos javnog duga Republike Srbije. Potpuno neodgovorna pogrešna politika, zadužuje se Republika Srbija, a sa druge strane najveći deo tog novca, ako ne i sav, ide u javnu potrošnju, ne ide u investicije.Kada saberete i vrlo precizno se obraćam, kada saberete sve deficite, sve minuse koje prethodna vlast od 2008. godine do 2012. odnosno 2013. godine napravila, to je negde, ako se ne vara, iz glave, oko 750 milijardi dinara. dinara. tadašnji kurs kada uzmete u obzir, to je oko sedam milijardi evra.To je ta razlika, zašto je porastao javni dug sa 15 na 22, 23. Zato što je neko odgovorno morao da pokrije rupu koju je ovaj prethodni ostavio iza nas. Onda, šta se dešava? Tu ste potpuno u pravu. Dešava se to da u poslednjih pet ili šest godina imate stabilan i apsolutni iznos javnog duga, iako u odnosu na BDP opada i pored toga što imate 350 km novih autoputeva i pored toga što imate kilometre i kilometre novih i rekonstruisanih železničkih pruga, nove kliničke centre, nove škole, nove vrtiće.E, to se zove odgovorna ekonomska politika, kada ono što investirate, investirate u prave stvari i iz tih stvari, investicija, raste BDP. Imate i veće plate, veće penzije, a ne da povećani javni dug i skupe kredite, dakle, ovo je jedan aspekt toga.Oni su imali skupe kredite koje su ubacivali u javnu potrošnju, a mi jeftine kredite kojim se nosimo i vraćamo njihove stare kredite i sa druge strane, ulažemo u investicije koje podižu životni standard građana Srbije i podižu naš privredni rast. Hvala puno. Hvala ministre.Milorad Mirčić, izvolite. **Milorad Mirčić** U pravu ste, gospodine ministre, samo ovde je bilo reči o grejs-periodu, kada je u pitanju kreditna linija, kredit. Ali, gledajte, upravo ste rekli suštinu.Vi ste morali da pokrijete i da prikažete sve deficite, kada je u pitanju javni dug i ne sumnjam da su bili deficiti na ovaj način ostvareni.Ministre, vi na ove 24 milijarde, morate da dodate deficit izvoza u odnosu na uvoz. To je pet milijardi, odnosno šest.

čak i to su prikazivali, išli su u detalje, recimo koliko je kafa posluženo u jednom restoranu, pa kada su ih raskrinkali, onda je to već odavno prošlo.Relativno je to, ali mi govorimo o apsolutnim Znači, dug je 24 milijarde. Ako gledate metodologiju koliki je deficit ranije bio, onda morate i ovde da istu metodologiju primenite. Razlika između izvoza i uvoza u korist uvoza je šest milijardi. To je isto dug, to Srbija mora. Što se tiče ovih kredita oko koridora, te kredite su upravo podigli oni koji su pre vas, vlast, prošla vlast je podigla te kredite za Koridor 10. To pogledajte, ima hronologija koja jasno ukazuje kada je ko dizao kredite i koliko se zaduživao.Greška jeste što su oni podizali kredite, a da li su bili skupi, da li su bile velike kamate, teško da je Srbija mogla uticati tada kao i sada na visinu kamata. Ali, gledajte ima dosta sličnosti u vođenju ekonomske politike.Malo se duh oseti Mlađana Dinkića i u onom ranijem i sadašnjem periodu.

zato što kamatna stopa odražava rizik zemlje u ulaganja.Ako imate odgovornu politiku, stabilne javne finansije, smanjujete rizik zemlje ulaganja, samim tim, imate i niže kamate, a ako imate niže kamate, to je dobro za državu, to je dobro za preduzeća. Lakše se preduzeća i kompanije određuju i odlučuju na investicije, investiranje, otvaraju nova radna mesta i to se zove stabilna ekonomska politika, koja je vezana za ekonomski rast.Dve stvari hoću da vam kažem i ne bih tu mnogo više detaljisao. Molim vas, napravite razliku između fiskalnog deficita, deficita u budžetu, ja sam o njemu govorio. Vi govorite o trgovinskom deficitu.Dakle, imate dve vrste deficita.Treća stvar koju hoću da pomenem, molim vas još jednom. jednom. Imate trgovinski deficit koji je u potpunosti pokriven razlikom, odnosno prilivima od stranih direktnih investicija. Tek razlika, odnosno neto odnos između tekućeg računa i kapitalnog računa vam utiče na javni dug ili na stanje deviznih rezervi, a ne samo da dodajete deficit tekućeg računa, računa, trgovinski deficit, a da zanemarite priliv koji imate od stranih investicija.Znam da sam sada ušao u nešto što niko skoro ne razume, ali ja vas molim kao poslanike da bar tih par jednačina saberete kako treba, da bi smo svi znali na koji način funkcioniše ozbiljna ekonomska politika. Hvala puno.

koncentrisati na Sporazum između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije, jer smatram da je on, ne samo po ekonomskim posledicama, nego i po političkim posledicama izuzetno značajan za Republiku Srbiju.On je, i to želim ovom prilikom da istaknem, jer nekako u današnjim diskusijama, s pravom su isticane njegove ekonomske posledice i sve ono što je on proizvodio, prethodni Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, da ukažem na nekoliko važnih političkih činilaca koji su uticali da on uopšte bude danas na dnevnom redu.Nemojmo potceniti, ja ovde to želim da podvučem i hrabrost i odlučnost da se donese nekoliko važnih odluka kojima je Republika Srbija pokazala da štiti svoje državne nacionalne interese, a koje su bile neophodne da bi mi danas uopšte raspravljali o ovom sporazumu.Ovog

kao jedina država pod ogromnim pritiskom pod kojim se nalazila 2014. godine, odlučila je rukovodeći se svojim i državnim ekonomskim interesima da te sankcije ne uvede. Da smo mi tada imali neku drugu vlast, tj. vlast koja je bila do 2012. godine, mi danas o ovome ne bi raspravljali. To želim odgovorno ovde da kažem.Da li bi oni uveli sankcije Rusiji? Uveli bi sigurno. I mi danas ovaj sporazum ne bi na dnevnom redu imali. Bio bi srušen i Sporazum sa Ruskom Federacijom i danas taj sporazum ne bi bio potvrđen i objedinjen sa nekim drugim sporazumima.Važno je istaći ovaj politički aspekt da odu kod predsednika Republike i Vlade Republike Srbije da štiti svoje ekonomske interese, da diversikuje svoju trgovinsku politiku, doprinela je da mi danas imamo šansu u budućnosti da iskoristimo ovaj sporazum u mnogo većoj meri nego što je to bilo u prethodnom periodu.Zašto govorim u mnogo većoj meri nego što je to bilo u prethodnom periodu? Mi smo propustili veliku priliku da u periodu od njegovog potpisivanja, govorim o Sporazumu sa Ruskom Federacijom, jer se ovaj Sporazum faktički u najvećoj meri odnosi na zadržavanje Sporazuma o slobodnoj trgovini i prednosti koji ima sa Ruskom Federacijom, on je 90% ovog sporazuma.U periodu od 2000. godine do 2012. godine, kada Rusija nije bila članica Svetske trgovinske organizacije, Srbija je propustila priliku zbog jedne jednostrane politike, to moram ovom prilikom da vam kažem, politike da Evropa nema alternativu, ni na koji način nije iskoristila priliku da se pozicionira i razvije prvenstveno na ruskom tržištu, a time sada stekne još veće mogućnosti za razvoj na evroazijskom tržištu.Nakon ulaska Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju 2012. godine, snižene su i prema drugim zemljama carinske stope, plus uvođenje sankcija prema Ruskoj Federaciji, kada je Rusija krenula da se sama razvija u velikom broju svojih privrednih domena, mi smo propustili određene prilike.Želim da kažem da smo mi mogli u prethodnom periodu da uradimo više, ali sam uveren da u narednom periodu možemo da uradimo mnogo više.To se prvenstveno odnosi na dva aspekta koji su bitna za razvoj razvoj srpske ekonomije. Jedan je novo privlačenje i u većoj meri stranih investicija. Drugo je razvoj naše proizvodnje i naše industrije.Kada je u pitanju privlačenje investicija, to je moja sugestija na osnovu nekih kontakata koji sam ja imao sa mnogim prijateljima, a pogotovo u Zapadnoj Evropi koje ih zaista zanima položaj Srbije i mogućnost da Srbija bude neka vrsta mosta prema Evroazijskoj ekonomskoj Uniji kada je u pitanju kada je u pitanju izvoz svih vrsta proizvoda.Nekoliko godina poslednjih učestvujem na Evroazijskom ekonomskom forumu koji se održava u Veroni. Prošle godine je bio održan baš na dan kada je Srbija potpisivala ovaj Sporazum. U razgovorima sa mnogim prijateljima i kolegama stekao sam utisak o veliko neinformisanosti koja postoji kada su u pitanju privrednici u Evropi.Mislim da bi morali u mnogo većoj meri da promovišem ovu izuzetnu priliku koja postoji i koja Srbija može da iskoristi, da privlači investicije i da te strane kompanije koje ovde budu registrovane sa proizvodnjom od 51%, kao zemlja porekla Republike Srbije izvoze na evroazijsko tržište.Sa druge strane, vrlo je važno i to je velika prednost koja je postignuta ovim sporazumom, danas se o tome malo govorilo, jeste da je Srbija ovim pregovaranjem uspela da izdejstvuje ukidanje pravila direktne kupovine.Prvi put će sada Srbija i naši privrednici moći preko posrednika da ostvaruju izvozna ekonomsko tržište i to će znatno olakšati, a i uštedeti mnogo finansijskih sredstava i to je nešto što moramo da čestitamo Vladi Republike Srbije na ovom da istaknem još nekoliko bitnih pitanja koja su ovde otvorena kada je u pitanju politika i saradnje sa Rusijom. Apsolutno je u najtežim i najvažnijim trenucima i novije i starije srpske istorije to prijateljstvo sa Ruskom Federacijom potvrđeno i kada je bilo ključno da podržimo jedne druge, mi smo podržavali jedni druge, ali važno je istaći da se to prijateljstvo razvijalo isključivo i najvećoj meri na osnovu najveće podudarnosti interesa koje su postojale između Republike Srbije i Ruske Federacije.Moj uvaženi kolega, Aleksandar Martinović, je govorio o tim razlikama između boljih ili lošijih odnosa sa nekim drugim državama o različitom stepenu. samo nadogradio na to što je kolega Martinović rekao na većoj podudarnosti interesa, jer Srbija, prvenstveno kao nezavisna i suverena država mora da vodi računa, prvenstveno o svojim državnim nacionalnim interesima.Zato je ovaj sporazum dubokom interesu Republike Srbije, njenih građana i njenih proizvođač. I ako se budemo u narednom periodu bolje organizovali, podstakli našu proizvodnju, sigurno će ovaj udeo koji sada čini, od 7% biti mnogo veći, sigurno će time to veliko tržište o kojem smo u najvećoj meri samo pričali, a nismo uspeli da iskoristimo potencijal biti velika šansa za našu privredu i za naše poljoprivrednike.Mi moramo da iskoristimo odlične političke odnose koje imamo, a ne samo sa Ruskom Federacijom, nego i sa svim zemljama ali to nije dovoljno ukoliko mi ne shvatimo da je konkurentno da je konkurentnost na takvom velikom tržištu danas neuporedivo veća nego što je bila u nekom prethodnom periodu koje smo mi prilike, nažalost, propustili.Pozicioniraju se, takođe mnoge kompanije koje pokušavaju na različite načine da izbegnu sankcije koje sada postoje. Ruska država investira i daje velike subvencije da ih zadrži na svom tržištu.Mi moramo, kao Vlada, a uveren sam da ćemo to uspeti, uspeti, sada u većoj meri podržati razvoj naših kompanija na evroazijskom ekonomskom tržištu.Ovo je bilo moguće samo kada smo počeli da vodimo odgovornu, ozbiljnu, državotvornu, nacionalnu politiku koja štiti srpski interese bez obzira na pritiske koji su bili 2014. godine, da uvedemo sankcije Rusije i prošle godine da odustanemo od ovog sporazuma, mi smo izdržali te pritiske, jer nam je bio na prvom mestu interes Srbije, njenih građana i njene privrede. Samo tako ćemo moću u narednom periodu da pomognemo našoj privredi da zaštitimo interese Republike Srbije da bude još razvijenija, još uspešnija, a to je u ovom trenutku isključivo

vas, trudim se da se držimo i da poštujemo svi Poslovnik u ovoj sali, i narodni poslanik i mi kao predsedavajući, i ministar koji ima ovde danas pravo da govori da učestvuje u radu naše sednice, ali ne mogu dozvoljavati da zloupotrebljavate Poslovnik.Opomenuo sam i vas i kolegu Miletića, udaljili ste se jako od teme. Ne mogu da dozvolim da sednica ode u tom pravcu. Sada ukazujete na moju povredu Poslovnika i replicirate ponovo Miliji Miletiću. Ja nemam ništa protiv. Pustiću raspravu, govorite o čemu god želite, ali mislim da ne vodi ničemu.Znači, imamo nešto što je važno za građane, sporazume. Evo, gospodin Palalić je malo pre govorio osam minuta, konkretno, koncizno o sporazumima, a mi se sada vraćamo na temu GMO. Stvarno nema smisla!Evo, završite, nemam ništa protiv. Iskoristite vaša dva minuta. Apsolutno vas neću uskratiti, niti vas, niti bilo koga, ali mislim da nema smisla i nije u redu ni prema meni, kao predsedavajućem, ni prema ostalim kolegama, a ni prema građanima.Izvolite, nastavite.(Narodni

dosta toga dobrog je rečeno o ovih pet sporazuma u toku današnje diskusije i vidim da smo se u principu svi složili, i pozicija i opozicija, da je to nešto dobro. Jeste, to je stvarno nešto dobro, počev od toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, do Evroazijkse unije i mislim da je to jedan mali fragment, odnosno delić onog projekta, da ne kažem programa „Srbija 2025“.Mnogi su danas pričali o kreditima. Pa, kredite uzimaju najbogatiji kad ulažu u razvoj, kad otvaraju nove proizvodne pogone, kad stvaraju nešto, jer iz tog stvorenog novog kapitala vratiće i te kredite.Nije

Ne bih više govorio o tome.Ministar je mnogo dobrog rekao danas. Istakao je i o našem rejtingu itd, ali mislim da je slučajno zaboravio da pomene grad Beograd i „Mudis“ američku agenciju, koja je pohvalila sve ono što se radi u gradu Beogradu, finansijsku stabilnost, likvidnost i ono da više nema dugovanja kojih je bilo nekada davno u onom periodu kada ih je stvarala ova ekipa koja sada tvituje i putuje po Srbiji, a pokušava nešto da bojkotuje. Pa, ne možete da bojkotuje život. Ne mogu ništa da urade sa onim svojim besmislenim tvitovima, sa svojim dnevnim informativnim nedeljnim glasilima da u Srbiji ne valja ništa. Zar oni smatraju da je prosečan građanin Srbije toliko neobrazovan i da toliko ne poznaje neki stvari i da ne razume politiku? Razume mnogo, mnogo više, no oni sami.Kad to kažem, pomenuću kampanju prethodnih mesec dana da se vidi N1. Ućutali su se, kad su svi argumenti da može da se vide ako oni to žele. Onda su obesmislili i sve ono što bi trebalo opozicija da radi, da kritikuje vlast, oni su pogodili građane Srbije u srce sa glupim filmom u dva dela, koji nije film, koji je čista propaganda, a zove se „Vladalac“.Svako

koji pokušavaju, a danas me to posebno pogodilo u redovima kao čoveka koji je mnogo čega preživeo što ne valja, da ova skupštinska većina nije htela da usvoji neke zakone, a tiču se lečenja dece. Deset puta veća sredstva su sada odobrena nego 2012. godine upravo za lečenje dece u inostranstvu. Pa, zar pokušavaju i nečiju tuđu muku i nesreću da zloupotrebe? Vidi se sve.Ja sam to nekada davno iskusio, nisam bio dete, a mnoga deca su iskusila, a hvala Bogu nemoj da imamo dece za lečenje u inostranstvu, što manje dece, to bolje, a država Srbija i ova većina i ova Vlada i ova vlast je obezbedila svoj toj deci sve ono što treba.Šta danas pomenuti? Putujući cirkus Boška Obradovića ide od grada do grada. Nekada davno, kada sam ja bio mlad,

Pet ljudi na šest mesta i on priča o nekim lažnim izborima, o redovnim izborima, o izborima koji su svake četiri godine? I, umesto da izađe, da ponudi nešto nasuprot onoga šta nudimo kao SNS, ova skupštinska većina, šta nudi ova Vlada, šta nudi predsednik Republike, oni se igraju. Igraju se opozicije.Upravo

danas je pred nama više važnih sporazuma. Međutim, pošto sam član Odbora za obrazovanje, želim da govorim o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije, koji je potpisan u Skoplju 2019. godine.Ovom prilikom potvrđujemo ovaj sporazum koji, po principu reciprociteta, nudi određeni broj stipendija za diplomske, postdiplomske i doktorske studije, kao i određen broj meseci studijskog boravka mladih istraživača na osnovu prethodno objavljenih konkursa.Sporazumom se predviđa i da će obe strane podsticati neposrednu saradnju obrazovnih ustanova, razmenu profesora i razmenu iskustava o reformama sistema obrazovanja.Srbija i Severna Makedonija će podsticati rad na zajedničkim naučno-istraživačkim, razvojnim, inovacionim projektima, zajedničku saradnju u multilateralnim, regionalnim programima i projektima, razmenu istraživača i eksperata i zajedničku naučnu tehnološku saradnju.Ugovorene saradnju.Ugovorene strane, po principu reciprociteta, će podsticati uzajamno izučavanje jezika i književnosti i sarađivati na planu uključivanja dece sa posebnim obrazovnim potrebama.Ovo je prilika da se podsetimo i šta je sve Ministarstvo uradilo poslednjih godina. Donet je Zakon o dualnom i visokom dualnom i visokom obrazovanju. Počela je da radi Agencija za klasifikacije. Preciziran je Nacionalni okvir kvalifikacija. Napravljen je veliki pomak u dualnom obrazovanju, jer je više od 4.000 učenika uključeno, aktivna su 32 dualna profila, angažovano 600 kompanija i nastavlja se uvođenje đačkih zadruga.Počeo je reformisani program prve godine gimnazija, kao i program za nadarene u oblasti informatike i računarstva.Ovo

je Zakon o Fondu za nauku, koji je veliki uspeh, jer to je prvi novi zakon donet u ovoj oblasti posle punih 12 godina.Ključni godina.Ključni korak u reformi sistema je Zakon o naučnim istraživanjima, a u novoj Strategiji za nauku do 2030. godine predviđeno je da se mnogo veća sredstva formiraju u Fondu ne samo iz Ministarstva obrazovanja, nego i iz ministarstva koja koriste rezultate nauke, poput Ministarstva privrede, poljoprivrede, energetike ili građevinarstva.Završavaju se naučno-tehnološki parkovi u Novom Sadu. Položen je kamen temeljac za naučno-tehnološki park u Nišu, a uporedo sa svim radi se na indikatorima kvaliteta u visokom obrazovanju.Imamo čak i ozbiljna interesovanja iz susednih zemalja i inostranstva da pogledaju iskustva Srbije kada je reč o implementaciji svih ovih novina, a njih je mnogo.Razmena iskustva je upravo u ovom Sporazumu sa Makedonijom.

već da želi da se zbog boljeg obrazovanja i naučnih dostignuća što više povezuju i da državne granice ne smeju biti prepreka.Ovim drugim sporazumima o podsticanju preduzetništva ili o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom ili centralnom Evropom se povezujemo u lakšem i jednostavnijem prometa roba i usluga, a postajemo i punopravni član globalnog svetskog tržišta, iako, kako je naš šef poslaničke grupe Aleksandar Martinović lepo i profesorski objasnio da smo mi mala zemlja koja vodi prvenstveno računa o svojim interesima, bez obzira koga više ili manje volimo, to je suština svega.Hvala. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pregršt dobrih sporazuma je danas na dnevnom redu. Ja ću se osvrnuti na ovaj Sporazum o zajmu za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd između Srbije i kineske Export – Import banke.Ovaj ugovor je zaključen još 2017. godine, a aneks ugovora 2019. godine i sada je na nama da sporazum potvrdimo i nastavimo trend dobre saradnje i pozitivnih iskustava.Vrednost projekta je 193 miliona evra i obeležiće 2020. godinu kao godinu realizacije veliko ekološkog projekta koji će obezbediti i kvalitetnije grejanje, jer će se toplotna energija koja se dobija iz TENT u Obrenovcu koristiti za zagrevanje većeg dela Novog Novog Beograda.Na taj način ušteda za grad Beograd iznosiće oko 16.000.000 evra godišnje.Zakonom o budžetu za 2020. godinu planirano je zaduživanje kod kineskih banaka radi finansiranja 85% vrednosti ovog projekta, dok će preostalih 15% obezbediti Srbija. Realizacija projekta podrazumeva izgradnju toplovoda od TENT u Obrenovcu do toplane na Novom Beogradu, kako je i navedeno u Memorandumu o razumevanju iz 2017. 2017. godine.Podsetiću vas da smo ušli u sedmu godinu od kada je kineski predsednik predstavio Projekat „Jedan pojas, jedan put“ koji podrazumeva i saradnju sa Srbijom u oblasti energetike. Za nas je od ogromnog značaja to što je njima Srbija toliko važna zemlja na Balkanu u smislu pouzdanog poslovnog partnera.Svakako treba da intenziviramo saradnju u oblasti ekonomije, infrastrukture, energetike, zatim, zdravstva, kulture, prosvete itd. Međutim, Srbija je sa Kinom potpisala sporazume koji se tiču putne infrastrukture, kao i one koji se tiču saradnje Poštanske štedionice i Kineske Razvojne Banke. Primetan je i rast obima kineskih direktnih investicija, a to su Smederevo, Bor, Zrenjanin itd. i to dokazuje da kineski partneri imaju poverenja u Srbiju, jer realizuju stabilne i dugoročne projekte.To je uspeh SNS i predsednika Vučića. Napravljena je ta mogućnost za sigurno investiranje u Srbiji i stabilan poslovni ambijent, koji poslovni ljude traže, a uz to razvila se i saradnja na kapitalnim projektima koji su od velikog značaja za Srbiju.Za razliku od situacije u kojoj je budžet Republike Srbije bio 2012. godine, danas smo prvi po privlačenju direktnih stranih investicija. Radom i posvećenošću Srbija napreduje i nastavićemo da radimo na uređenoj, finansijski stabilnoj, ekonomski još jačoj Srbiji, modernoj Srbiji koja će moći da parira razvijenim razvijenim zemljama Evrope.Zahvaljujem. kolege i koleginice, mi u ovom visokom Domu raspravljamo o setu predloga zakona koji unapređuju život građana Srbije od podsticaja preduzetništvu do projekata za izgradnju toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, zatim o trgovini između Srbije i Evroazijske unije, a sa druge strane imamo one koji su uništili Srbiju, koji su 2012. godine poraženi a to ne mogu da shvate i koji zagovaraju bojkot i imamo one, odnosno te iste ljude koji su podržali snimanje filma „Vladalac“, koji smo ovih dana mogli da vidimo, koji je čista propaganda i koji sa puno mržnje govori o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.Nesumnjivo je da film govori o onima koji to čine, o njihovom karakteru, o njihovim vrednostima, o njihovom poljuljanom samopouzdanju, o njihovim frustracijama, nego o legalno izabranom predsedniku koji je na poslednjim predsedničkim izborima osvojio onoliko glasova, samo koliko oni mogu da sanjaju.Zbog toga, obraćajući se pre svega građanima Srbije, koji nadam se slušaju ovaj prenos i koji znaju da će za nedelju-dve biti raspisani redovni parlamentarni i lokalni izbori, želim da podelim svoj stav i svoje razmišljanje.Prvo, da li u svetu postoji demokratska država u kojoj novinari, krijući se iza istraživačkog novinarstva, lažima, prikazuju profil predsednika Srbije Aleksandra Vučića crtajući mu bezbroj puta pre toga metu na čelu, a potom kažu kako u Srbiji vlada medijski mrak i diktatura.Da li bi na N1 televiziji, recimo, bio prikazan film o Draganu Đilasu o tome kako i na koji način je on zaradio toliki novac dok je bio u izvršnoj vlasti, koliko je ljudi ostalo bez posla, koliko je fabrika zatvoreno, koliko je mladih ljudi otišlo iz inostranstva ili film o tome koliko su puta crtali, kao što sam rekla, metu na čelu Aleksandru Vučiću i sve pretnje njemu i njegovoj porodici?Da li bi na toj televiziji bio prikazan film o Bošku Obradoviću, o tome koliko je puta uvredio žene, o vešalama na Terazijama, o tome kako je ušao upravo sa Draganom Đilasom u RTS, o tome kako je imao napad sa svojim pristalicama na novinarku Pinka, Gordanu Uzelac, na predsednicu parlamenta Srbije, Maju Gojković?To je pitanje o kojem građani Srbije treba da razmisle.Ono što je posebno zabrinjavajuće u ovom filmu što su protagonisti filma koji je prikazan, koji se evo sada i dalje prikazuje na „jutjubu“, preko televizije N1, podelili građane Srbije i ponizili ih zato što podržavaju Aleksandra Vučića i podelili ih na one koji ga podržavaju i one koji su protiv njega, što je nedopustivo.Žalosno je i što su prevazišli sami sebe što okrivljuju Srbe da su okupirali Glinu i Sarajevo i što su devedesete godine njima u glavi, što ih nažalost oni prizivaju.Uprkos svemu, ne mogu da ospore postignute rezultate, ne mogu da ospore rad, ne mogu da ospore ospore uloženu energiju i ne mogu da ospore činjenicu da Aleksandar Vučić, kao predsednik Srbije, brine o interesima Srbije.Naravno da ću danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Hvala, gospođo Filipovski.Reč ima koleginica Nevenka Kostadinova. Izvolite. **Nevenka i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, među sporazumima koji su na dnevnom redu danas jeste i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, dakle projekata akceleracija i inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, jer ovo jeste veoma važan sporazum jer ima za cilj unapređenje naučnog istraživanja i inovativnog razvoja preduzetništva i pristupa finansiranju, a u cilju rasta preduzeća i razvoja konkurentne privrede Republike Srbije.Saradnja privrede i naučno-istraživačkih institucija je od životne važnosti za ekonomski uspeh jedne države.

projekat se sprovodi u tri osnovne komponente. Prva je reforma Sektora istraživanja i ona se sastoji od tri podkomponente. Jedna od njih je podrška Fondu za nauku Republike Srbije u cilju povezivanja privatnog sektora i sektora istraživanja i razvoja.Druga

da sada ti isti stručnjaci svojim savetima i učešću u praćenju i upravljanju programa prenesu znanja i veštine u svoju matičnu državu i saradnjom u naučnim istraživanjima pomognu i unaprede dva, tzv. „akceleracija poslovanja“ planirana je u dve podkomponente. Jedna je namenjena ranoj fazi, dakle idejama, a druga preduzećima u fazi rasta, tj. njihovom jačanju. Cilj ovog programa je povećanje naučnog potencijala za rast preduzeća.Komponenta tri se odnosi na implementaciju projekta, praćenje i izgradnju kapaciteta. Navedeni projekat je usaglašen sa strategijom za partnerstvo u oblasti ekonomskog upravljanja i uloge države i rasta privatnog sektora, a sve u cilju stvaranja i unapređenja pozitivne klime, a što daje mogućnost za otvaranje novih radnih mesta i ekonomsko osnaživanje, što je osnovni prioritet politike i rada ove Vlade.Dakle, sve tri projektne komponente doprinose sprovođenju navedene strategije, pri čemu se aktivnosti fonda odnose na istraživanje i razvoj u javnom sektoru, a aktivnosti koje se odnose na dijasporu pružaju mogućnost inovacijama u javnom i privatnom sektoru.Imajući sektoru.Imajući u vidu sve napred navedeno, jasno je da je ovaj projekat veoma važan za naučno-istraživački rad i napredak s jedne strane, kao i razvoj preduzeća i javnog i privatnog sektora s druge strane, pogotovo za ekonomiju naše zemlje koja je dugi niz godina unazad propadala, a što je za posledicu imalo nezaposlenost, bedu, siromaštvo i migracije.Na rešavanju ovih problema planski i sistematski je počela da radi Vlada Republike Srbije od kada je SNS preuzela vlast. Ovaj zajam jeste investicija za budućnost, investicija u oporavak, rast i razvoj ekonomije, investicija u bolji život i bolje sutra, za nas, za našu decu i za nova pokoljenja.Naravno, ja ću u danu za glasanje podržati ove sporazume. Zahvaljujem. Hvala, koleginice Kostadinova.Reč ima prof. dr Marko Atlagić.Profesore, izvolite.

što govori o vama i o vašem ministarstvu i vašem predanom radu, što ste vi već dokazali dok ste bili gradonačelnik Beograda.Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću podržati, kao i moje kolege iz SNS ove predloge zakona, a posebno Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji.Poštovani građani, poslanici nauke, vama se obraćam, drago mi je što je ovaj sporazum danas na dnevnom redu i drago mi je što će polovina sredstava, 22,5 miliona ići u Fondu za nauku Republike Srbije, koji smo mi, kako znate, u ovom sazivu Narodne skupštine osnovali na dobrobit naučnih radnika i na dobrobit nauke i na dobrobit naše zemlje, uglavnom za finansiranje određenih projekata.Na ovaj način biće podržano oko 220 naučnih projekata, što je vrlo bitno za naše istraživače, na kojima će biti angažovano skoro 800 istraživača iz 50 institucija.Drugi deo sredstava ići će za reformu Instituta za istraživanje i razvoj, osam miliona evra i treći deo sredstava biće angažovano za program saradnje sa srpskom naučnom dijasporom. po miliona, to je od izuzetne važnosti, jer upravo SNS, čiji je predsednik i predsednik države Aleksandar Vučić, je najbolje do sada u zadnjih 40 godina uspostavila vezu sa dijasporom i drago mi je što se ulaže 3,5 miliona evra u okviru Fonda za nauku, kako bi omogućili srpskoj dijaspori da pomognu u istraživanjima i inovacijama u preduzetništvu u Republici Srbiji.Moram da napomenem da upravo na predlog Aleksandra Vučića ovaj saziv Narodne skupštine i Vlada Republike Srbije prvi put u istoriji je definisala srpski kulturni prostor u celini. Ja nemam vremena da vam govorim sada koliko naša dijaspora u pojedinoj zemlji ima

našem građaninu u dijaspori, posebno kako vidite u nauci.Poštovani narodni poslanici, žao mi je zaista što jedan deo opozicije, pogotovo ovi iz Saveza za Srbiju propagiraju bojkot izbora. Poštovani građani Republike Srbije, oni bojkotuju time parlamentarnu demokratiju i to je suština. Zapravo, zalažu se za diktaturu s tim. To svi oni koji znaju bar malo o demokratiji znaju da je to tako.Mi zajedno, poštovani građani, sa vama trebamo da se borimo protiv tog bojkota, jer bojkot izbora nije demokratski čin. On je diktatorski čin. Bojkot vodi u haos, kako znate, vodi građane na ulicu, a to dovodi vrlo često do krvoprolića, zapravo do haosa, kao što su radili isti ovi iz Saveza za Srbiju 2000. godine po ulicama gradova gradova Republike Srbije, kada su haosom došli na vlast i doveli Republiku Srbiju na ivicu ponora, doveli je do bankrota.Za

iz kojeg se, verujem, nikada više neće vratiti, pa neka bojkotuju ovaj deo koliko hoćete. Učinite to, poštovani građani, i na sledećim izborima, jer je to vaša moć. Učinimo to više nego ikada, da se ne bi vratili ponovo u haos i beznađe.Vi ste videli film o satanizaciji predsednika Republike i svega onoga što je on sa saradnicima radio. Ja sam o tome juče i prekjuče govorio, ali dozvolite da samo jednu ličnost još jedanput ponovim.Tu se našla, kako juče rekoh, i bajna dr Branka Prpa. Moram da vam kažem šta je ta gospođa učinila. Formirala je komisiju kao direktor Istorijskog arhiva u Beogradu, koja je uništila sav materijal povodom istrage o navodnom samoubistvu Predraga Gojkovića u stanu Saše Jankovića, zvanog Sale prangija, gospodnje 1993. godine. Verovali ili ne, ali to je učinio, ja sam dobio pismeni odgovor, jer sam postavljao, kako znate, i poslanička pitanja u ovom visokom domu.Zamislite zašto je to učinila. Mi smo ovde o tome već i razgovarali, možda se građani ne sećaju iz kojih razloga. Ova bestidnica je u tom filmu lažima o predsedniku Vučiću optužila ga za ono što on nikada, nikada, onaj ko ga zna, ne bi uradio.Ali, postavljam sad pitanje njoj i postavljam građanima Republike Srbije – koju je ulogu ova bestidnica imala u samom tom činu za ono što predsednika optužuje?Evo, kako vidite i sinoć, na nekakvom bojkotu od nekoliko građana u Kragujevcu, javlja se i Marinika Tepić. Pojavila se sa Draganom Đilasom

i Goran Ješić, naši inače politički protivnici, su rekli da je tamo vojna farma koka nosilja, jaja i tovnih pilića, koja postoji već 40 godina.Ova bestidnica isto svojim lažima nanosi nenadoknadivu štetu namenskoj industriji Republike Srbije, posebno „Krušiku“ i time sistematski radi, poštovani građani Republike Srbije, protiv državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije.Dragan Đilas, inače gazda Marinike Tepić, nastavlja zajedno sa njom da besramno lažu iz dana u dan. Sve te laži zatrpavaju novim lažima, novim aferama i tako se vrte u krug.

o stotinama mrtvih koji plutaju po Obrenovcu, kad su lagali? Ko se danas seća njihovih laži o otmici novinara koji su pokušali da sami isceniraju?Ko se danas seća pretnji smrću koje su sami sebi ispisivali po pločnicima Republike Srbije, ili izmišljotine o nameštenim otmicama

decembra 2018. godine spavao u najskupljem hoteli, gde noćenje navodno košta 10 hiljada evra. Istina je, kako znate, poštovani građani Republike Srbije, da predsednik Republike Aleksandar Vučić nije odseo ni u jednom hotelu i državu Srbiju nije njegov boravak koštao ni jedan dinar.Dragan

grafite na kojima piše, citiram: "Što je više kleveta i laži, Vučko nam je miliji i draži". To je odgovor na ovaj film koji se pokazuje. To je odgovor građana Republike Srbije na satanizaciju Aleksandra Vučića u filmu koji je N1 CIA, inače televizija obmana i laži i finansijska televizija Dragana Đilasa i Šolaka.Na kraju, poštovani građani Republike Srbije, postavljam nekoliko pitanja vama i nama - ko je prvi obeležio NATO agresiju na našu zemlju? Odgovorite vi, uvaženi narodni poslanici, vi iz opozicije i pozicije. Naravno da je Aleksandar Vučić. Ko je prvi rekao - neću u NATO? Odgovor znate vi, poštovani građani Srbije, ali ne znam da li narodni poslanici znaju, oni kojih danas nema ovde? Naravno da je Aleksandar Vučić.Treće pitanje - ko je prvi rekao da neće uvesti sankcije Rusiji?

sa Rusijom i prijateljskom Kinom? Ko je prvi posle bombardovanja naše zemlje, 1999. godine, podigao Vojsku Srbije na zavidan nivo? Pa, naravno da je Aleksandar Vučić.I poslednje pitanje, poslednja dva pitanja: ko je prvi povratio 166. list posle 175. godina Miroslavljevo jevanđelje tamo gde mu je bilo mesto? Pa naravno da je Aleksandar Vučić.Zapamtite dobro, uvaženi narodni poslanici, i vi koji gledate iz kancelarija ovog visokog doma i vi od kuće koji bojkotujete, a naravno i ovi ovde. Znam da im je teško ovo slušati, ali moraće - ko je prvi, poslednji, jedini slobodni vladar u Evropi danas? Odgovorite, ako imate hrabrosti. Naravno da je Aleksandar Vučić.Na kraju, svi pritisci na našu zemlju, njenog predsednika i optužbe koje dolaze iz različitih strana, i ovih izvana i ovih iznutra, od domaćih NATO prašinara, govore o ispravnosti i snazi srpske političke samostalnosti i nezavisnosti koju je trasirao naš predsednik Aleksandar Vučić.Zato još jedanput, zaista možemo reći da je Aleksandar Vučić poslednji i jedini slobodni lider u Evropi. U to ime, podržaćemo ove zakone. Hvala lepo. Hvala, profesore Atlagiću.Reč ima dr Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, želim i ja da se pridružim danas iznetim zajedničkim ocenama da su sporazumi o kojima govorimo zaista vredni podrške. Reč je o ozbiljnom i odgovornom odnosu prema državi, koji se, između ostalog, može i konstatovati konstatovati kroz razvoj one vrste naših interesa koji dodatno osnažuju našu ekonomiju, ekonomiju o kojoj smo dosta govorili danas.Vi ste, gospodine ministre, dosta vrednih stvari kazali na tu temu. Govorili su o tome i drugi narodni poslanici. Važno je da se građani ove zemlje pre svega uvek podsete koliko je samo drugačija, značajno drugačija, u pozitivnom smislu, drugačija situacija u Srbiji, vezano za ekonomiju i prateće prilike danas, u odnosu na period koji smo imali unazad, pa, nekoliko godina samo. Dakle, Srbija se u tom smislu suštinski promenila na bolje.Mi i danas mogli da se podsetimo da čak i oni koji politički pripadaju potpuno suprotnoj strani, dakle, ne može se reći da imaju i jedan jedini promil političkih simpatija za nas, za Aleksandra Vučića, SNS, bilo koga ko tu politiku podržava, moraju da priznaju neke stvari koje su prosto toliko jasne i toliko očigledne kao činjenice da je potpuno neinteligentno ignorisati ih ili ih nipodaštavati.Recimo, i oni danas moraju da priznaju, i to umeju da kažu - makroekonomska stabilnost u Srbiji danas je potpuno drugi kosmos u odnosu na period kada smo se mi nalazili doslovce na rubu bankrota i to je bila posledica, katastrofalna posledica užasne neodgovornosti koju su pokazivali oni ljudi koji su za vreme bivšeg režima bili dužni da se staraju o o redu u ovoj zemlji, o njenim dobrim interesima i o sudbini njenih građana. Ti, toliko, do zla boga neodgovorni ljudi, doveli su nas na ivicu propasti.Danas, mi smo stabilna zemlja. I to ne kažemo mi, to kažu odgovarajući međunarodni faktori koji sve ovo gledaju sa strane i nemaju potrebu ni za koga ovde da navijaju, već prosto mere, upoređuju tamo neke podatke i kažu - Srbija je bukvalno zvezda kada se pogleda njen ekonomski razvoj danas.Uostalom, to su nedavno konstatovali u jednoj važnoj publikaciji na međunarodnom nivou, publikaciji koju izdaje "Fejnenšel Tajms". Ti ljudi Tajms". Ti ljudi su kazali - Srbija je apsolutno uspešna zemlja u pogledu ekonomskih prilika danas.Važno je da ljudi znaju da tada kada su se ti neozbiljni i neodgovorni ljudi starali, pa, znamo o čemu sve, o svom džepu, o svojim bankovnim računima, o svojim privatnim biznisima, gledali da zgrnu, poput žutog tajkuna Đilas Dragana po 619 miliona prihoda na svojim firmama, ili da se dobro ušeme i uortače sa belosvetskim hohštaplerima i međunarodnim bandama lopova, poput Patrika Houa, što je, naravno znate, činio Vuk Jeremić i svi ostali, nema tu nikakvih specijalnih razlika među njima.Mi smo tada razmišljali u kategorijama deficita, koji je veliki i značajan svake godine, u kategorijama rasta koji nije rast već je pad, i to takođe veliki i značajan, mi smo razmišljali u kategorijama nezaposlenosti koja je rastuća i koja je tukla sve do nekih do nekih 26%.Pogledajte Srbiju danas. Kad mi iz godine u godinu ovde raspravljamo o budžetu i kada kažemo - vidite ovaj deficit, ovaj deficit je ne samo u okvirima onoga što je za Evropu standard, nego je po nekoliko puta, četiri, pet, šest puta manji od onoga što Evropa smatra za prihvatljivo, pa kažemo, a pogledajte sad tu stopu nezaposlenosti, sa tih fantastičnih Đilasovih i Jeremićevih 26%, kako može da padne ispod 10. Može da padne i pala je ispod 10.A pogledajte onda, ako vas zanima, neki ovde mnogo vole da pričaju o apsolutnim brojevima, samo apsolutne brojeve zaposlenih u ovoj zemlji. Evo, da se ne jurimo mi oko toga čija je statistika bolja i lepša, samo pogledajte koliko ima onih ljudi koji su posao dobili, pronašli, zaposlili se, a nisu to imali nekoliko godina unazad. To se stotinama hiljada meri. Stotinama hiljada i da se nekome ne sviđa zvanična statistika koja kaže – 700 hiljada ljudi je evidentirano kao zaposlenih više u odnosu na onaj period tamo. Ne, kaže – to je neka greška, pa i da je greška, opet je u stotinama hiljada i da je 600 hiljada veliko je kao kuća. Da je pola miliona, opet je neuporedivo bolje u odnosu na pola miliona onih koji su na ulicu izbačeni, koji su bez posla ostali u tajkunsko vreme. to su stvari koje ne mogu da se porede apsolutno.Da pogledamo i razlike u primanjima, da se uporedi i da se zna, onih njihovih fantastičnih 320 evra proseka, što je bio prosek za republičko primanje, kako stoji? Jel to više ili niže u odnosu na ovih 500 evra proseka danas, a za koje mi kažemo – činjenično stanje utvrđeno, to drugi kažu koji nas gledaju sa strane i kažu – jeste, toliko je, a na šta mi dodajemo i sad ćemo da radimo dalje.Nije gotov posao, nego ćemo da napravimo da bude i više od toga, pa čak i kažemo kako, projektom koji kaže – ulaganje u skladu sa Planom „Srbija 20 To ćemo da guramo, da raste, pa da bude i 700 i 800 i do 900 evra da napravimo, jer možemo, imamo kako, postoje za to uslovi.Sve to mi postižemo kad se ozbiljno i odgovorno radi, kad se domaćinski odnosi prema Srbiji, pa kad se gleda da se njen interes u svakoj prilici dodatno zaštiti, da se njene perspektive gde god je moguće dodatno otvore, između ostalog, jedan od Sporazuma tiče se našeg nastupa, nastupa naše države na tržištu Tržište novo od 180 miliona korisnika. Fantastična stvar. Ko to može da ne podrži ili da se pravi da ne razume zašto je to korisno? Samo onaj ko neće. Dakle, samo onaj koji apsolutno nema ni jedan jedini promil želje u sebi da podrži ono što je za druge ljude u ovoj zemlji dobro, što je dobro za državu, što je dobro za narod, nego samo gleda neke svoje sebične interese, pa mu politički ne odgovara što je uspeh postignut u vreme kada se o Srbiji brine Aleksandar Vučić i SNS. Što nije taj neko drugi na vlasti, pa da može ovim da se pohvali, zbog toga mu ne valja. Ali, ovo je, ako će svako da bude pošten, do kraja pošten, samo dobro i nešto što može da bude samo korisno za nas.Ono što se tiče CEFTA sporazuma, mi tu, dakle, neko je ovde opet pričao danas koliki je uvoz, a koliki je izvoz, pa, evo, mi tu na nivou CEFTA kruga imamo 270 miliona evra plusa. Šta je bolje nego napraviti taj plus još većim? Šta je značajniji interes nego da na ovom sporazumu dodatno radimo, pa da otvorimo dodatnog prostora za usluge koji će Srbiji da bude najkorisniji i još veći plus da pravimo mi, pa da dodatno ulažemo i u te plate i penzije o kojima govorimo, ali i u sve drugo što danas sa uspehom finansiramo, a nekada je bilo apsolutno nezamislivo.Da razvijemo preduzetništvo, tako je. Inovacije da podstičemo, tako je. Potpuno novi fond za nauku, potpuno novi koncept finansiranja koji podrazumeva i stabilno finansiranje na institucionalnom nivou, ali i takmičenje kroz projekte, dakle, sve ono što je konkurentno, što nas vodi pravo u budućnost, da mi možemo danas da podržimo i finansijski, pa da pokažemo svetu imamo sa čim da se potakmičimo i na čemu mi dodatno i da izvezemo i da zaradimo i da nam bude još bolje. Ove, ovoliko značajne u pozitivnom smislu dramatično bolje, prilike u našem budžetu još da popravljamo.Dakle, u ovim stvarima može da učestvuje svako ko želi, ne učestvuje samo onaj ko nema interese da pokaže da mu je do nečega stalo. To je osnov cele priče.Postupajući ovako i podržavajući ovakva dobra rešenja mi jesmo došli u priliku da danas možemo da finansiramo sve te stvari koje su nam nasušna potreba, bukvalno, i to ne samo ovim godinama unazad koje su uništavali tajkuni i lopovi, nego decenijama. Mi danas finansiramo i sa uspehom realizujemo tako dobre stvari kao što je, recimo, Koridor 11 upravo zato što sada imamo na koji način, što imamo. Koridor 10 da završimo konačno. Dakle, južni i istočni krak tog puta koji je od kontinentalne važnosti. Mi smo to danas uradili. Dakle, u ovo vreme kada zahvaljujući dobroj, mudroj i odgovornoj politici, politici koja kaže – rad, pre svega, rezultat kao jedino merilo imamo da finansiramo. Zahvaljujući takvom postupanju imamo i sve drugo o čemu pričamo sa velikim zadovoljstvom i radom.Imamo, dakle, da finansiramo i finansiramo i izgrađujemo i završavamo i naučno-tehnološke parkove. Imamo, dakle, da radimo i radimo i završavamo i kliničko-bolničke centre. Između ostalog, pošto se neki, vidim danas, živo pitaju šta sve možemo i šta radimo, nekada je bilo nezamislivo. Da, možemo i radimo, da više i bolje nego ikada lečimo svoju decu.Ovo kažem zato što je danas do Narodne skupštine došao onaj veliki politički lider Sergej Trifunović. Doteturao se ovde da preda, kaže, nekakvo pismo i da pokuša na toj temi, dakle, na temi lečenja dece da se malo proreklamira danas po medijima. Znate na koji način? Tako što je došao ovde da predsednici Narodne skupštine, nama iz poslaničke grupe SNS i, kaže drugima isto, ne znam kome još, podeli po neko pismo u kome nas optužuje, besramno nas optužuje za to da mi nismo želeli da podržimo da se deca leče, sad ću da vam pročitam kako je to napisao - Da se obezbedi šansa za život deci koju sreća nije pratila, da se omogući bolesnoj deci da se leče tamo gde za to postoje uslovi.Dakle,

Još kaže da je gospođa Gojković, onako kako lepo on samo ume, čobanka, a svi smo mi možete misliti šta sve još i prestali smo da postoji kao ljudi i sve tako na tu temu.Dakle, ovaj čovek na ovu temu ne zna apsolutno ništa. Da zna bar nešto, ali bar nešto znao bi da danas Srbija leči decu bolje, uspešnije nego ikada ranije, a pogotovo bolje i pogotovo uspešnije nego u njegovo vreme i tih njegovih tajkuna i lopava, pa kada uporedite kako je to izgledalo nekada, a kako izgleda danas, pa da pogledate koji god hoćete, ali bukvalno koji god hoćete apsekt ovog pitanja vi možete samo da se pitate – šta je tim ljudima u glavi? šta je tim ljudima u glavi? Srbija, današnja Srbija, Srbija o kojoj se staraju Aleksandar Vučić i SNS je za potrebe lečenja dece u inostranstvu, na to je valjda mislio, ali toliko je pismen da ni to nije umeo da objasni u ovom svom pismu, pa nešto po tviterima tamo objašnjava, za te svrhe izdvojila je već blizu 11 milijardi dinara, dakle 90 miliona za lečenje u inostranstvu, za lečenje retkih bolesti.Hoćete da uporedimo, ako treba da uporedimo sa tim šta su oni radili i koliko su oni uradili? Nikakav problem nemamo. milijarde preko RFZO i posebnog budžetskog fonda, posebnog budžetskog fonda koji je samo za tu svrhu napravljen, a znate kada i od strane koga, godine na ličnu inicijativu Aleksandra Vučića od strane Vlade Srbije, ne od strane ni Trifunovića, ni ove njegove Marinike, ni ovog Đilasa, ni ostalih koje je oduvek za decu bilo baš briga, kao što ih je uvek bilo baš briga za bilo koga u ovoj zemlji sem za njih same i njihov džep. Dakle,

ljudi je upućeno da se leči u inostranstvo.Vi kada pogledate iz godine u godinu 2009. 2010. godinu to se merilo nekim desetinama, a možda nekada 100 i nešto ljudi godišnje, a onda nailazite na jedan o kojoj brinu Aleksandar Vučić i SNS, pa kada ima sredstava da se izdvoji i kada nekoga jeste briga da se time bavi, pa to bude po 600, po 700, po 800 godišnje.

Od 2012. godine na ovamo se za to izdvaja. To postoji kao kategorija, kao problem kojim se država bavi. Sedam milijardi je izdvojeno od 2012. godine do danas. Znate li koliko je do 2012. Nula, nula dinara, nula evra, nula bilo čega.Sada oni nama došli da pametuju, oni nama da pričaju da smo beskičmenjaci, robovi, čobani itd. Nije Nije ih sramota. Nulu su izdvajali za decu po tom pitanju, a mi koji, kažem još jednom, kada se to sabere to je 90 miliona obezbeđenih kojih nije bilo u njihovo vreme, jer je njima trebalo samo za njihove džepove, za decu ih je bilo baš briga. Sada je obezbeđeno i utrošeno na ovu stranu. Nama će da pametuju, zamislite.Naravno da to nije sve. Mi kada pričamo o tome šta činimo za decu da se leče onako kako može i tamo gde ima uslova, tako je to ovaj veliki političar Sergej Trifunović opisao. Pre svega radimo, uz sve ovo što sam već pomenuo, na tome da ovde imamo uslove da se deca leče. Ko je nabavio iks nož, ko je nabavio i kada je nabavio gama nož? Koliko su koštali ti zahvati? Koliko koštaju u inostranstvu da se rade, a u njihovo vreme mogli su samo u inostranstvu da se rade? To je po 10, po 20 hiljada evra po tretmanu jednom. Kada pogledate stotine ljudi kojima je omogućeno da to mogu u Srbiji danas da učine, samo na taj način mi smo 40 miliona evra uštedeli, odnosno za toliko smo omogućili ove vrste zaštite i za decu naravno i za sve ostale.Kada pogledate sve drugo što je u ovoj zemlji urađeno na tu temu, to je nebo u odnosu na ne zemlju, nego kaljugu jednu, jednu rupu koju su napravili oni u svoje vreme, a danas se našli pametni da dođu ovde i da pitaju sve poslaničke grupe – zašto vi ne date da se deca leče? Pa leče se, ali to nema veze sa vama. To nema veze sa vama i dok se pita narod u ovoj zemlji neće nikada, kao ni bilo šta drugo imati veze sa vama. Sa takvima niko posla ne želi da da ima.Ukupno zdravstvo naše danas, koje u njihovo vreme nije bilo ni rangirano čak na evropskom nivou, rang imali nismo, nijedna nas lista prepoznavala nije, danas je, čini mi se, to je od prošle godine podatak, 18 ukupno u Evropi.Znate šta to znači? Da ima verovatno devet zemalja članica EU od kojih mi imamo bolje i kvalitetnije zdravstvo. Ko je to napravio, ko je obezbedio i kada se to dogodilo? To su stvari s kojima je dužan da se upozna ovaj Sergej Trifunović, neka mu ih neko prepriča dok ide sa žurke na žuru ili neka mu da da pročita, samo da skine one tamne naočare koje je nosio i danas verovatno da mamurluk sakrije. To je strahovita razlika u odnosu na Srbiju kojom su se bavili oni.Naravno, da bi sve bilo da bi sve bilo moguće, da bi se obezbedilo i realizovalo, učestvovali su svi i sa velikim ponosom su učestvovali i učestvuju svi, kako sa svoje strane predsednik Republike, tako u domenu onoga što radi Vlada, tako naravno i Narodna skupština. I Narodna skupština, ako se za Skupštinu posebno brinu da zna neznalica najobičnija, hajku su već vršili on i njegovi i to ne jednom, protiv narodnih poslanika. Sećate se sigurno pravili su poternice kompletno, pa stavljali fotografije narodnih poslanika iz prethodnog saziva, sve uz prateći tekst – ovi neće da glasaju za rešenje da se naša deca leče. Ti ljudi koje su na pravdi Boga stavljali na poternice, ti ljudi su izglasali u ovoj Narodnoj skupštini Zojin zakon. Ti ljudi su obezbedili da postoji lečenje retkih bolesti i ništa sa tim nemaju ni Đilasi ni Jeremići, ni Marinike, a pogotovu ovi Sergeji i Trifunovići. Ne, oni i njihovi tog dana kada smo mi to izglasali, dakle mi usvojili kao parlamentarna većina, ti nisu ni došli Nisu našli za shodno ni da se toliko pomuče da dođu ovde i ulože toliko napora da prstom pritisnu dugme i da kažu – da, ja sam za to. Ti će ponovo da pametuju nama i ponovo da štampaju lažne poternice da ovim da ovim ljudima ovde mašu ispred nosa i da im prete po društvenim mrežama. To su besramnici najobičniji, ljudi koji ne znaju ništa ni o čemu i kojima ništa ni bitno ni sveto nije. Pre nego što postave bilo kakvo pitanje nama neka reše moralne, etičke i sve druge dileme koje su dužni da reše tamo gde, kako to reče, Sergej Trifunović za to postoje uslove. U njihovom slučaju to bi značilo pred ogledalom, a sigurno će SNS, Vlada Srbije koju mi podržavamo i Aleksandar Vučić, kao predsednik države, da nastave da rade sve ono što je za ovu zemlju bitno, korisno, važno, da jačamo dalje, da se dodatno izgrađujemo, da podižemo standard, da gradimo infrastrukturu na koju smo predugo čekali i da obezbeđujemo sigurno bolju, sigurniju i važniju, značajniju budućnost za sve u ovoj zemlji. Naravno, na prvom mestu za one kojima ta budućnost, pre svega, pripada a to znači za našu decu. Hvala najlepše. Hvala doktore